Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata b) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Predlagatelj odluka je Vlada Republike Hrvatske Sukladno članku 12. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata. Prijedlog akta dostavljen vam je u pretince. Raspravu su proveli Odbor za ratne veterane i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Pozivam predstavnika predlagatelja, ministra kulture doktora Zlatka Hasanbegovića da dodatno obrazloži prijedlog. **Hasanbegović, Zlatko Odredbom članka 12. stavka 3. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskoga rata utvrđeno je da predsjednika, potpredsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Sukladno tome Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. veljače 2016. godine utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća. Na istoj sjednici Vlada Republike Hrvatske je utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskoga rata. rata. Dakle, za predsjednika Upravnoga vijeća imenovan je akademik Franjo Šanjek, a za člana dr. Miroslav Akmađa, povjesničar s Hrvatskog instituta za povijest. Dopustite mi samo kraću elaboraciju. Naime, ne radi se o razrješenju predsjednika Upravnoga predsjednika Upravnoga vijeća i dotadašnjega člana točnije o smjeni već o činjenici da je Ministarstvo kulture time Vlada Republike Hrvatske zatekla ostavke dotadašnjega predsjednika Upravnoga vijeća doktora Krune Kardova i člana Upravnoga vijeća ispred Ministarstva kulture kulture gospodina Čedomira Višnjića. Oni su ostavke podnijeli još gospodin Višnjić 16. siječnja 2015. godine, a gospodin Kardov 21. siječnja 2015. godine. Naime, iz nepoznatih razloga Ministarstvo kulture i tadašnja Vlada se ni na koji način nije očitovala na njihove na njihove ostavke. Gospodin Kardov u svojoj ostavci nije naveo razloge zbog kojih je podnio ostavku, a gospodin Čedomir Višnjić je u svojoj ostavci među ostalim naveo da je razlog za to što je, citiram: "U posljednjih nekoliko mjeseci protiv mene u javnosti pokrenuta kampanja kampanja nakon koje moje članstvo u Upravnom vijeću više ne može donijeti koristi." itd. ne navodeći podrobnije o čemu je riječ. Podsjećam, riječ je o stanovitim kontraverzama vezano uz pokušaj smjene ravnatelja Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskoga centra gospodina Akmađe koja koja nije provedena. I Ministarstvo kulture je zateklo te ostavke i sukladno svojim ovlastima Vladi predložilo novoga predsjednika Upravnog vijeća i člana. Oni su zapravo i stari predsjednik i članovi. Naime, prethodna Vlada je razriješila akademika Franju Šanjeka i dr. Miroslava Akmađu Akmađu koji su sada na neki način ponovno predsjednik i član upravnog odbora. Akademik Franjo Šanjek je ugledan povjesničar s međunarodnim ugledom, dr. Miroslav Akmadža je znanstveni savjetnik u Hrvatskom institutu za povijest, povijest, dakle u najvišem znanstvenom zvanju također renomirani povjesničar. I držimo da se radi o prikladnim kandidatima za predsjednika upravnog odbora odbora i člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Hvala vam. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Zahvaljujem ministru kulture. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Za raspravu se u ime kluba HDZ-a javio uvaženi zastupnik Damir Krstičević. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, poštovane kolege zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Meni je žao što je ovo vrijeme, mislim da ova institucija Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar zaslužuje da u ovoj velikoj, časnoj dvorani da bude jako puno zastupnika ali evo nažalost to je tako. Pred nama je prijedlog kao što vidimo o razrješenju predsjednika člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata odnosno prijedlog Odluke o imenovanju novog predsjednika kao i člana Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata vjerujem da ćemo se svi složiti predstavlja posebno važan tip ustanove, ustanove u pogledu čije važnosti i značaja mislim da postoji i jedan opći društveni konsenzus. Cilj i zadaća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra nije samo sadržana u svrsi jedne faktografije ili prikaza povijesnog slijeda događaja i trenutaka važnih u smislu stjecanja i neovisnosti i uspostave suverenosti Republike Hrvatske o složenim okolnostima raspada bivše države već je zadaća ovog centra poštovane kolegice i kolege također sadržana u nečemu podjednako važnom, a to je pokušati prenijeti i sadašnjim i budućim generacijama jednu kolektivnu emociju koja je prožimala hrvatski narod odnosno daleko najveći broj naših ljudi. I koja pored svih onih slika ratne patnje je doista jedna od direktnih poveznica s razdobljem našeg Domovinskog rata. Ta kolektivna emocija o kojoj govorim je upravo nacionalni naboj, ushit, domoljublje, patriotizam a čija je snaga uspjela premostiti sve one nenaklonjene nam okolnosti u tim ključnim trenucima rađanja te učvršćivanja tada tek rođene Hrvatske države a koji smo podigli, podižemo i razvijamo na zasadama demokracije, pluralizma i staranja poštivanju i razvijanju ljudskih prava i sloboda. Zato posebno ističem spomenutu dimenziju tu emociju, naboj i poštujući svaku različitost ima za cilj materijaliziranje sna o vlastitoj državi. I stoga je zahtjevna zadaća da je prenesemo, tu emociju, znači vezano za uspostavu naše Hrvatske države. A znamo svi skupa da to i nije tako jednostavno. Ja zato mislim da bez obzira na neke stvari u životu nekako već se počinje uzimati zdravo za gotovo kao što je nešto što je došlo po nekom automatizmu, kao nešto što je samo po sebi razumljivo. Posebno to može biti izazovno u odnosu na mlađe generacije, odnosno na one koji će se tek roditi. Dakako da ta djeca da ta djeca će imati određenu razinu svijesti temeljem familijarnog utjecaja, utjecaja okoline, škole i sustava obrazovanja i o Domovinskom ratu i o cijeni koja u vidu gubitka o ljudskim životima, sakaćenjima, emocionalne patnje te materijalna razaranja plaćena da bismo mi odnosno naša djeca uživala blagodati postojanja Hrvatske države. Ali moramo biti realni, također uzeti u obzir da će ta ista djeca imati svoje preokupacije i svoje prioritete te je stoga zadaća među ostalim Memorijalno-dokumentacijskog centra da sjećanja na prijelomne trenutke novovjekovne moderne Hrvatske države te tu adekvatnu percepciju stvori na način koji će najbolje prodrijeti do željenih odnosno budućih generacija. I u tom smislu, a i sa pozicije jednog od ponosnih sudionika Domovinskog rata, smatram da ova institucija je jako važna za našu Hrvatsku i da je ona odigrala značajnu ulogu posebno koja je vezana i za ovu borbu borbu za istinu o našem Domovinskom ratu, posebno znači vezano za naše generale. Tako da ja sam uvjeren, a i klub HDZ-a potpuno podržava da gospoda akademik Franjo Šanjek u svojstvu predloženog predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata te dr.sc. Miroslav Akmadža u svojstvu predloženog člana upravnog vijeća predmetnog centra povrh svih ovih kvalifikacija jer kao što kaže ministar to su ljudi koji su već bili znači u upravnom Vijeću Hrvatskog memorijalno dokumentacijskog centra i vjerujem da imaju i stručnu referencu i onu emociju o kojoj sam govorio i da imaju i onu kvalifikaciju da mogu biti na tom mjestu. I ja vjerujem da će i oni i ravnatelj Hrvatskog memorijalno dokumentacijskog centra gospodin Ante Nazor kao što je i do sada, učiniti sve da ovaj centar bude i dalje ona strategijska institucija koja će istinu o našem Domovinskom ratu prenijeti na buduće generacije u Hrvatskoj. I vjerujem da će oni i dalje čuvati i njegovati one vrijednosti na kojima je nastala naša Hrvatska država a to je Domovinski rat. I u tom smislu Klub Hrvatske demokratske zajednice podupire imenovanje predloženih kandidata na predmetne pozicije odnosno dužnosti. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Sljedeći se za raspravu javio uvaženi zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Pa evo, pred nama je imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatsko memorijalno dokumentacijskog centra Domovinskog rata. I o tome želim samo kratko reći da vas ne zamaram kako je došlo do preispitivanja zapravo članova upravnog vijeća u prijašnjem sastavu. Na Odboru za ratne veterane na 20. sjednici koja je održana 1.10.2014. godine vanjski član Odbora Odbora za ratne veterane postavio je konkretno pitanje da li je član Upravnog vijeća Hrvatsko memorijalno dokumentacijskog centra bio suradnik vojske tzv. Krajine. To pitanje smo postavili i Ministarstvu kulture, ministrici Andrei Violić na nije koje nismo dobili konkretan odgovor. Poslije toga postavilo se pitanje i za predsjednika upravnog upravnog vijeća koji je također bio i član Documente te je zajedno sa susjednim srpskim izdavačima tiskao određene tiskovnije koje su bile čak i protuhrvatske. Sva ta događanja raspravljena na odboru za ratne veterane ponukala su odbor da obaveze ravnatelja Hrvatsko memorijalno dokumentacijskog centra koji je zaključkom se obavezao da ravnatelj pribavi dokumentaciju koja govori o tome da je Čedomir Višnjić bio suradnik tzv. vojske Krajine. I dostavljen je na iduću sjednicu dnevnik u kojem je to razvidno i iz kojeg se to vidi. Njegov dnevnik u kojem je bilježio sve prelaske preko rijeke, sve dojave itd.. I to su uzroci o kojima evo ni ministar ni ispred kluba nije rečeno a dobro je da se zna zašto je došlo do ovakvog postupka jer je nedvosmisleno u tom izvješću koje je podnio gospodin Ante Nazor kao ravnatelj iz dokumentacije koja je prikupljena iz srpske provicijencije u okupiranim područjima koja su kasnije oslobođena i ti dokumenti zaplijenjeni došlo do tih saznanja. Evo to su razlozi zbog kojih je i smanjenje proračunskih sredstava pa i samo neslaganje sa politikom i smjerom kojim je išao ravnatelj kao i zaposlenici koji su htjeli istinski opisati sve događaje iz domovinskog rata koji su kroz takove strašne materijale koji su prikupljeni kroz videozapise, kroz zapovjedi, kroz tiskovine i tzv. jugoslavenske armije kao i srpske vojske Krajine, kao i korpusa koji su nastupali na određenim područjima jasno se može danas zaključiti da je nekomu to zapravo i smetalo. Te i kategorizaciju centra sa jedne grupacije stavio u treću kako bi ravnatelju se smanjila plaća, kako bi se izgubio i elan i poticaj daljnji za rad kao i sve ostalo. I ovo današnje imenovanje ovih časnih ljudi koji će sigurno dostojanstveno nastupati i zastupati rad centra i istinu o Domovinskom ratu je prije potrebno ali potrebno je bilo danas da obrazložim i kako je došlo do preispitivanja ovih članova koji su bili u upravnom vijeću. Replika uvažena zastupnica Ana Komparić Devčić. **Komparić Devčić, Ana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo samo jedna rečenica. Kolega Đakić ja uistinu ne ulazim zašto i kako je došlo ali nakon što je gospodin Krstičević govorio na način na koji je govorio uistinu više o tom memorijalnom dokumentacijskom centru nije trebalo riječi ni riječi. Uistinu nije, podržavam svaku riječ koju je gospodin Krstičević rekao i to je on tako lijepo rekao i rekao je da taj treba biti centar za edukaciju mladih, da nikada ne zaboravimo i tu je trebalo završiti. Pa kolegice, vaše je pravo da imate i takav zaključak. Ja znam da istina uvijek boli. Vaše članove Odbora za ratne veterane je toliko zaboljelo ovo imenovanje da su napustili sjednicu i nisu htjeli glasati o tome. Onda znamo kakav je stav i vas kao pojedinaca ali i kluba SDP-a u cjelini. Jasno nam je da vam ovo smeta jer vi ste bili ti koji ste predlagali ovakve osobe, predlagali ste ovakve osobe koji su bili suradnici neprijateljske vojske u Hrvatsko memorijalno dokumentacijski centar da i njime upravljaju kako bi ga uništavali a ne kako bi ga unapređivali. Uvaženi zastupnik Darko Parić, povreda Poslovnika. **Parić, Darko (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Vrlo jednostavno, po članku 238. imam prigovor Poslovniku jer niti jedan zastupnik ne može omalovažavati ili vrijeđati predsjedatelja ili druge zastupnike.

zastupnik Đakić uvrijedio, nego je samo konstatirao činjenicu. Jedino ako kolega govori neistine da su zastupnici SDP-a nastupili odbor, sad da ne ponavljam. nitko se dalje nije javio za riječ ja zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra u 9,30 nastavljamo zasjedanje sa točkom Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2014. godinu.